pomoć i utrošku sredstava u 2017. godini Podnositelj akta je Vlada RH temeljem članka 46. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, izvolite. G. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u 2017. godini u ovom izvješću evo mi govorimo sve što se u 2017. dogodilo, dakle sve one segmente važne pružanje besplatne pravne pomoći, iskazujemo i brojke o tome. Besplatna pravna pomoć, tako se institut zove ali u biti nije baš besplatna jer to je ona pravna pomoć koju zapravo mi, čije ostvarivanje mi plaćamo iz državnog proračuna za one naše građane koji su slabijeg zapravo čija imovina ne doseže da bi mogli samo osigurati si pružanje pravne pomoći. Ovime želimo također na određeni način i omogućiti svima pravo na pristup zapravo i pravosuđu i drugim državnim tijelima i ta pravna pomoć je definirana u dva segmenta kao primarna pomoć i sekundarna. Ona primarna pravna pomoć, nju pružaju određene udruge civilnog društva koje moraju ispuniti uvjete da bi bile registrirane za to i da bi se time mogle baviti a sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici najkraće rečeno, što se tiče ove primarne pravne pomoći koju pružaju udruge, mi tu imamo cijeli niz oblika zapravo pružanja pravne pomoć kao što je davanje opće pravne informacije, pravnog savjeta, sastavljanje određenih podnesaka u postupcima pred javnim tijelima a i u izvansudskim zapravo postupcima. A što se tiče sekundarne pravne pomoći, to je ona koju pružaju odvjetnici odvjetnici zapravo zastupaju stranke u konkretnim postupcima pred našim sudovima, znači i sastavljaju podneske i nastupaju i štite prava i interese tih stranaka u postupcima pred našim sudovima. Ovdje iznosimo vrlo točne i konkretne brojke, pravnu pomoć odobravaju naši županijski državni uredi pa sad za svaki taj županijski ured iznosimo brojke koliko je odobreno u kojem segmentu ali ukupne brojke su da je dakle bilo u prošloj godini je bilo ukupno 21 839 slučajeva dakle gdje je pružena pravna pomoć a od tog broja je pružena u 15 451 ona primarna, dakle nešto manje je pružena u sekundarnoj ali ta sekundarna pravna pomoć, ona je na određeni način složenija i u jednom predmetu te sekundarne je poduzeto više radnji ili sastavljanje podneska ili zastupanje pred konkretnim sudom. Što se brojaka tiče, to je oko 3 milijuna kuna na razini godine, to je otprilike na neki takav način već nekoliko godina i ove godine ćemo prezentirati izvješće za 2018. g. i tu se zapravo držimo na oko 3 milijuna kuna, od toga je veći dio za ovu sekundarnu, manji dio za primarnu pravnu pomoć. Osnovano je jedno povjerenstvo koje čine važni dionici cijelog tog sustava koje ministarstvu podnosi određeno izvješće vezano za stanje u sustavu besplatne pravne pomoći i slijedom njihovih ovaj smjernica mi možemo tada poduzeti korake da unaprijedimo sustav.

Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre Bošnjakoviću mi imamo potencijalnih 125.000 privatnih parnica na temelju kolektivne sudske presude u slučaju Franak, jer je 125.000 ljudi ugovaralo takve kredite. Među tih 125.000 ljudi zacijelo, a ja ću sad reći okvirno 20% ljudi nema dovoljno novca za pokretanje sudskih postupaka. Smatrate li da ljudima koji nemaju dovoljno novca za pokretanje sudskog postupka u kolektivnom sudskom procesu gdje je utvrđeno da oni imaju određena prava, nedvojbeno pravomoćno, smatrate li da takvi ljudi koji nemaju dovoljno sredstava, koji nemaju dovoljno za život imaju pravo na sekundarnu pomoć na zastupanje pred sudovima da bi dobili na 100-tine i 100-tine, pa milijarde kuna vraćenih od banaka. Hvala. Odgovor poštovanog ministra Bošnjakovića. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Besplatna pravna pomoć jest institut koji treba pomoći ljudima koji nemaju dovoljno sredstava, a imaju predmete koji su im egzistencijalno važni na sudu. Dakle, to ne bi trebali biti oni predmeti koji su nekakvo obijesno parničenje što ovdje ne smatram da su ovi predmeti o kojima ste vi govorili takve vrste. Međutim svi koji ispunjavaju te imovinske uvjete da mogu biti pokriveni besplatnom pravnom pomoći nadležni županijski ured će donest odluku o tome, Slijedeća replika poštovanog zastupnika Ante Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovani ministre, jedno pitanje vezano za financiranje pružatelja primarne pravne pomoći posljedice za pravne klinike, fakultete i udruge, znamo da ministarstvo svake godine raspisuje natječaje oko dodjele sredstava i da se tu vrti nekakva cifra od milion kuna, al ako pogledamo izvješća od pojedinih pravih klinika, pojedinih pravih fakulteta vidimo da su to mala sredstva, svak dobije nekakvih 60 70.000 kuna maksimalno, a mislim da rade dobar posao i samo kad bi ispromovirali to još više, ka bi uredili svoje prostore, kad bi bili pristupačniji građanima, mislim da uz malo znatnija i kvalitetnija sredstava bi mogli napraviti velike pomake. Tako da li ministarstvo planira povećati sredstva koja će davati klinikama i određenim udrugama koji pružaju pomoć? Hvala. **Reiner, Željko mi ćemo vidjet zapravo ovisno o potrebama jer ovdje nije cilj da ni klinike ni udruge dobiju nekakve novce, ovdje je cilj zapravo da one pruže pravnu pomoć koja je potrebna građanima ako pritisak i ako bude zapravo zahtjeva više za pružanjem te pomoći mi ćemo osigurati više sredstava. Ja ono što želim napravit u ovom mandatu, zapravo da malo dublje uđemo u taj sustav nadzora, mene jako zanima zapravo vrste te pravne pomoći, koliko je to ljudima doista pomoglo, kakvi su oblici tu pravne pomoći pruženi jer to je smisao instituta besplatne pravne pomoći. Ne da se to podijeli novac, pa sad ovaj ovo ili onaj ono, nego to mora bit zapravo u nekakvoj korelaciji sa onim potrebama i naravno kvalitetom. Ako će bit više zahtjeva za to nismo mi neskloni niti povećat. Hvala lijepa. Želi izvjestitelj odbora uzeti riječ, ne, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstva u 2017. godini, godini, evo i sami ministar nam je u uvodu napomeno je neke naznake i mislim da trebamo u startu i pohvalit ovo izvješće, posebice i na samom kraju izvješća je i statistika gdje vidimo i po županijama i po klinicima i po udrugama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć na što su se novci utrošili, kolko je obrađenih predmeta, kolko je predmeta proslijeđeno dalje i kolko je našim građanima u konačnici ova vrsta pravne pomoći pomogla. Sam institut besplatne pravne pomoći uređen je i Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći još od siječnja 2014. godine, godine, tu tim zakonom se uređuje i svrha korisnice vrsta pravne pomoći, samo financiranje iste i nadzor nad provedbom zakona. Znamo i da je svrha besplatne pravne pomoći ostvarenje jednakosti ne samo pred zakonom, nego, nego ostvarenje jednakosti pred svim javnopravnim institucijama posebice pred sudstvom naših građana, posebice i onih kategorija najpotrebitijih grupa građana po svojim nekakvim sociološkim i ekonomskim kriterijima. Što se tiče samog zakona o sustavu pravne pomoći on pridonosi definitivno učinkovitijoj pravnoj zaštiti posebice kako sam napomenu i najpotrebitijim grupama građana. Šta se tiče uključivanja samih udruga civilnog društva, pravnih klinika, tijela državne uprave u sami sustav besplatne pravne pomoći omogućili smo upravo besplatnu pravnu pomoć da bude dostupnija većem broju građana. Znamo da svi uredi državne uprave svih županija, njih 20 i Grada Zagreba, besplatnu pravnu pomoć plus određene udruge civilnog društva plus Pravni fakulteti Osijek, Split, Zagreb i Rijeka. Oni pružaju naravno primarnu besplatnu pravnu pomoć, šta se tiče same sekundarne pravne pomoći ona se više odnosi na ostvarenje pravne zaštite u građanskim i upravnim sudskim postupcima te samo oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi na što veliki dio troška i odlazi. Što se tiče primarne i sekundarne pravne pomoći kao što nam je i ministar napomenuo, odnose se i na opće informacije i na pravne savjete, na sastavljanje podnesaka za zastupanje građana pred javno-pravnim tijelima dok kod sekundarne pravne pomoći to je više zastupanje u samim sudskim postupcima, pravna pomoć u mirnom rješavanju sporova, oslobođenje plaćanja troškova sudskih postupaka ili oslobođenje plaćanja troškova sudskih pristojbi. Šta se tiče zakonom propisani ovlašteni pružatelji besplatne pravne pomoći, to su odvjetnici, udruge, visoka učilišta koja djeluju preko pravnih klinika i uredi državne uprave, znači po našim županijama i u gradu Zagrebu. Što se tiče samih ovlaštenih udruga i visokih učilišta koji pružaju primarnu pravnu pomoć, oni djeluju preko pravnih klinika. Normalno da te pravne klinike su i uređene zakonom, ovdje u izvješću vidimo i kako se financiraju i djeluju pri pravnim fakultetima naših sveučilišta u RH što normalno ne utječe na autonomiju sveučilišta ali i na mogućnost financiranja na druge načine rada same pravne klinike jer znamo da djelovanje pravnih klinika ne samo da pomaže našim građanima ali pomaže i profesorima a i studentima kroz mentorstvo i kroz praksu na fakultetima da steknu određena znanja i vještine koji će im poslije pomoći u daljnjoj njihovoj ne samo naobrazbi nego i u pravnim poslovima koje budu radili nakon svojih fakulteta. Što se tiče praćenja sustava što smo vidjeli u ovom izvješću, od strane ministarstva osnovano je i samo povjerenstvo koje prati i koje ima savjetodavnu ulogu u tijelima Ministarstva pravosuđa. Što se tiče 2017. g. primarna pravna pomoć pružena je u skoro 22 000 slučajeva, od toga ovlaštene udruge pružile su primarnu pravnu pomoć u 15 451 slučaju, pravne klinike u 2559 slučajeva i ured državne uprave po županijama u 3829 3829 slučajeva. Tu imamo različite oblike same primarne pravne pomoći i od slučaja do slučaja u kojim segmentima su se one pružale, znači od pravnog savjeta koji u većini slučajeva je bilo znači preko 10 000, opće pravne informacije preko 7800 slučajeva te u manjim oblicima, to je sastavljanje samih podnesaka od 2586 slučajeva koji su se koristili sutra za izlazak pred određena javno-pravna tijela, Europski sud za ljudska prava i ostale institucije.

od toga najviše zahtjeva podnesenih 5255, odbijeno je tek 835, odbačeno 191, obustavljeno 328 te proslijeđeno 33. Uzimajući u obzir neriješene zahtjeve za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći u ovom izvještajnom razdoblju, ukupno je u postupku bilo 12 860 zahtjeva od čega je negdje polovica preko 6500 odobreno. Što se tiče opet same klasifikacije, tj. u što se utrošila pravna pomoć tj. za što se u konačnici koristila, to je vezano za postupke iz obiteljskog odnosa, znači skoro 2000 slučajeva su bile vezane za obiteljske odnose, 402 slučaja je bilo vezano za ostvarivanje određenih stvarnih prava dok je u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja odobreno pravna pravna pomoć za ukupno 376 slučaja. Što se tiče sekundarne pravne pomoći gdje najviše troškova i najviše ovih izdataka što vidimo u izvješću ide na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, to je skoro 5000 slučajeva, zastupanje u sudskim postupcima 3300 te u vidu plaćanja troškova sudskih postupaka, znači njih negdje oko 2362. Zanimljivo je pošto besplatna pravna pomoć ne odnosi se samo i korisnici ne trebaju biti samo državljani RH, znamo da su doba i migracija i da se Europa bori sa i migrantskom krizom tako da zanimljiva je ova statistika koliko je upravo pružatelja, tj. koliko je bilo korisnika sekundarne pravne pomoći vezano na samo državljanstvo, znači u većini slučajeva njih skoro 6500 bili su hrvatski državljani, od toga sa strane stranaca i korištenja sekundarne pravne pomoći bilo je svega 6 državljana BiH-a, 3 Srbije, 3 Rusije, 3 Kosova i 63 slučaja gdje državljanstvo nije bilo poznato. Što se tiče samih sredstava u ovom izvješću koja su dobro obrazložena statistički po tablicama, vidimo po svim županijama, po svim udrugama, po svim klinikama koliko se trošilo, planirana sredstva za 2017. su bila 2 milijuna i 655 000 kuna što je poslije u još određenim dodacima samoga ministarstva prešlo cifru od 3 milijuna kuna. Na samu primarnu pravnu pomoć je otišlo 35%, na sekundarnu pravnu pomoć iznos je 64%. Ministarstvo pravosuđa je ovo što sam napomenuo u uvodu u samoj replici ministru, raspisuje natječaj svake godine za udruge i sveučilišta tj. fakultete oko financiranja pružanja pravne pomoći, znači pravnih fakulteta preko svojih pravnih klinika gdje se utroši nekakvih milijun kuna i gdje mislim da ima definitivno prostora i za povećati sredstva jer pravne klinike u današnjem radu kada vidimo koliko slučajeva obrađuju i koliko mogu raditi na samoj promociji aktivnosti gdje se može i apelirati na građane da mogu iskoristiti ovaj vid besplatne pravne pomoći. Mislim da bi uz znatno malo veća sredstva polučili i puno bolje rezultate. Što se tiče samih naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći vezano i za odvjetnike, ali vezano za vještake, tumače, imamo u samoj statistici koliko je utrošeno, to je nekakvih skoro 2 milijuna kuna vezano za pružanje sekundarne pravne pomoći. Normalno sve u svemu još jednom pohvala ministarstvu za ovo izvješće koje je itekako detaljno, prikazuje nam ponavljam i po svim segmentima i po svim županijama, teritorijalno, po svim klinikama, po svim udrugama koliko se obradilo slučajeva, po svim pokazateljima, ministarstvo preko svog povjerenstva vjerujem da prati njihov rad, nisu velika sredstva utrošena na ovo tako da mislim da uz malo povećanje proračuna ministarstva vezano za besplatnu pravnu pomoć i dobra i kvalitetna distribucija istoga možemo itekako puno više naših sugrađana uključiti u sustav besplatne pravne pomoći što znamo da je danas potrebno. I znamo koliko su troškovi i sudova posebice normalo odvjetnika, vještaka i svih drugih stranaka u postupku tako da je itekako poželjno da što više uključimo naših sugrađana da koriste usluge besplatne pravne pomoći ako nisu u mogućnosti sami sebi priskrbiti istu ali uzmimo i onaj drugi segment a to je edukativan, preko pravnih klinika, preko fakulteta ovo itekako može biti kvalitetna praksa za buduće pravnike jer znamo da studenti viših godina pravnih fakulteta se mogu uključiti u rad pravnih klinika ali uz ovakva sredstva koji su 50, 60 ili 70 tisuća kuna po pravnoj klinici znamo i uz nedostatak prostora određenih fakulteta mislim da mali broj studenata i profesora se danas uključuje u besplatno pružanje pravne pomoći. uz malo bolju organizaciju i uz malo više sredstava mislim da bi itekako mogli polučiti i još bolje rezultate. Ali evo još jednom pohvala na ovom izvješću i Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Prije nego što nastavimo jedna obavijest vezana uz dnevni red. Dakle ovako sutra predviđena točka 1. a to je Prijedlog zakona o izboru Vijeća i predsjednika nacionalnih manjina nećemo o njoj sutra raspravljati jer je nije raspravilo matično radno tijelo. Također točke 6. za sutra koja je bila predviđena Prijedlog zakona o zaštiti dužnika a predlagatelj Živi zid je tražio da se odgodi rasprava jer ne mogu nazočiti sjednici pa onda ćemo umjesto u petak sutra raspraviti tu 1. točku od petka, Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društva a u petak bi raspravili još jednu točku a to je Izvješće o radu kaznionica i zatvora. Tako da evo malo smo promijenili stjecajem okolnosti dnevni red pa da svi znamo unaprijed. Jedan dio nas je ovdje a drugom dijelu će se valjda prenijeti. Evo, toliko. A sada ćemo nastaviti sa klubovima. Pa će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti poštovani zastupnik Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre Bošnjakoviću sa kolegicom, uvažene kolegice zastupnice i zastupnici, drage građanke i građani RH ako sada pratite ovo izlaganje. Govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći o izvještaju koji je pred nama, ja bih govorio o nečemu čega nema u izvještaju. Za besplatnu pravnu pomoć u primarnom dijelu ovlaštene su neke udruge. Međutim, postoji jedna udruga koja nije ovlaštena za pravnu pomoć ali je dala jednu neizmjernu pravnu pomoć, ja bih rekao desecima tisuća ljudi. To je Udruga Franak, nje nema u izvještaju zato jer nije ovlaštena za davanje pravne pomoći. A što je ta Udruga učinila? Podigla je, nije ona podigla, podigla je Udruga Potrošač, ali sve aktivnosti je vodila Udruga Franak, pa ću ja govoriti kao da se radi o Udruzi Franak, podigla je prvu i za sada jedinu kolektivnu tužbu protiv 8 banaka i tu kolektivnu tužbu završila je prošle godine pravomoćnom kolektivnom sudskom presudom kojom je 8 banaka osuđeno da su ugovarale nepoštene i zbog toga ništetne ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi. Ta kolektivna sudska presuda odnosi se na 125 tisuća ljudi, 125 tisuća naših građana, građanki i građana ugovaralo je kredite sa valutnom klauzulom švicarski franak. Dakle Udruga Franak pokrenula je, vodila je i dobila je sudski spor protiv 8 banaka koji se tiče 125 tisuća 125 tisuća hrvatskih građanki i građana a to znači 125 tisuća obitelji a to prošireno znači 400 do 500 tisuća ljudi. Toga u izvještaju nažalost nema zato jer Udruga Franak nije ovlaštena za davanje besplatne pravne pomoći. U međuvremenu što je radila udruga Franak? U međuvremenu je savjetovala svoje članove ali i druge ljude o njihovim pravima. Ja ću vam reći što sam ja osobno kao pojedinac napravio. Ja sam do sad kao pojedinac odgovorio, ne pretjerujem, pazite što ću vam reći, na 20 tisuća pitanja putem mailova, putem facebooka, putem messengera telefona, na konzultacijama, na tribinama, 20 tisuća građana možda nije 20 tisuća građana, jer neki se ponavljaju, ali odgovorio sam na 20 tisuća pitanja, ne nije …/Govornik se ne razumije./… pisarstvo, jer ja nisam za to plaćen. Kada bih ja uzimao novac za to što govorim ljudima, onda bih ja bio nadripisar. Ali, budući da ja ne uzimam novac, za to što govorim ljudima, ja nadripisar nisam kao što su me neki optuživali, osuđivali, tijekom zadnjih 7 g. od kada radim za hrvatske građane. Rezultat svega toga o čemu govorim postoji u naravi. Rezultat u naravi je do sada preko 50 pravomoćnih sudanskih presuda, na temelju kojih je isplaćeno svim tim tužiteljima, ne znam koliko novca, nisam brojao, ali radi se sigurno o nekih, o nekoliko milijuna kuna koje su banke morale isplatiti hrvatskim građanima, koji su ih tužili zbog nepoštenih ugovornih odredaba, neke banke nisu htjele to dati dobrovoljno, pa su ovršene. A meni je baš drago, kad se ovrši banka, meni je to super, u nastavku ovog našeg rada, mi i dalje radimo to što smo radili do sada, savjetujemo građane, Udruga Franka raste, ona ima trenutno oko 31 tisuću članova, raste svakodnevno, ljudi trebaju pravnu pomoć, mi im dajemo vrlo kvalitetnu pravnu pomoć, jer znamo o tom slučaju sve, ali ponavljam, nismo za to ovlašteni, ne primamo za to nikakav novac osim novca članova koji plaćaju jedan simbolični iznos od 30 kn godišnje, da bi udruga mogla funkcionirati. To je neka vrsta primarne pomoći i to besplatne pravne pomoći makar ona nije evidentirana kao besplatna pravna pomoć, ali ona to u naravi uistinu jest, to je besplatna pravna pomoć svim ljudima koji su ugovarali nepoštene kredite. Što sada slijedi? Čekamo neke nove odluke Vrhovnoga suda i očekujemo nakon toga tsunami sudskih postupaka. Međutim, postoji jedan određeni broj ljudi, ja vjerujem da ih 20% među tim ljudima koji imaju pravo na temelju kolektivne sudske presude podići privatnu tužbu, ja vjerujem da postoji 20% ljudi koji jednostavno to neće učiniti zbog toga jer novca nemaju. Oni često neće niti pokušati s nekim odvjetnikom dogovoriti posao, koji bi ih zastupao, recimo privremeno, bez plaćanja, dok se ne završi sudski postupak, jer jednostavno, preživljavaju, nemaju za život i onda ne pada im na pamet da odu kod odvjetnika i da razgovaraju o nekom sudskom postupku, a puno novca mogu i trebaju dobiti. Ukupno su banke dužne preko 10 milijardi kn hrvatskim građanima, na temelju tih nepoštenih kamata i nepoštene valute. I sada tih 20% ljudi, zamislite, ostati će bez recimo 2 milijarde kn, i te 2 milijarde kn umjesto da završi u džepovima hrvatskih građana, završiti će u džepovima bankara, bankara, koji su ih de facto opelješili, a s malo nekakvim kvalitetnim pristupom, RH, tom problemu to se ne bi dogodilo. Još uvijek imamo vremena, još uvijek možemo i ja mislim da trebamo poduzeti određene aktivnosti, da bi došlo do apsolutne restitucije svih preplaćenih iznosa, koji kažem ima preko 10 milijardi kn. Proces se bliži svome kraju, Vrhovni sud, treba svaki čas odlučiti o tome, imaju li dužnici koji su konvertirali CHF kredite pravo na obeštećenje, ta odluka se očekuje, ja ju očekujem svaki dan, jer već pola godine, na stolu Vrhovnoga suda, zatim, čekamo odluku Vrhovnog suda o revizijama banaka, nakon te 2 odluke kada se donesu, sve ćemo znati. Znati ćemo kao prvo, imaju li dužnici, koji su konvertirali pravo na privatne tužbe i znati ćemo je li u konačnici valutna klauzula nepoštena i zbog toga ništetna. Revizija je u tijeku, naravno još postoji mogućnost ustavne tužbe, ukoliko netko ne bude zadovoljan, ali ukoliko se presudi da su banke krive i ponovno, ja ne vjerujem da će Ustavni sud promijeniti svoju odluku, koju je već jednom donio u korist potrošača. Pa ja apeliram ovdje na Ministarstvo pravosuđa, na Vladu RH, da pronađe načina da se uistinu dogodi jedno kompletno obeštećenje svih oštećenih potrošača. To ne bi bila besplatna pravna pomoć, u smislu kako to predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, zato jer Vlada RH, nije predviđena kao netko tko daje besplatnu pravnu pomoć. Ali, ja sada povlačim paralelu s Udrugom Franak, niti udruga Franak nije netko tko pruža besplatnu pravnu pomoć, ali tu besplatnu pravnu pomoć, udruga Franak daje. Imamo slučajeve u Austriji, gdje su banke masovno primjenjivale nepoštene ugovorne obveze, na način, da nisu smanjivale kamatnu stopu, mada su ugovorile određeni parametar, na temelju kojeg su one morale smanjivati kamatnu stopu. I onda kada je taj parametar došao na nulu, kada je išao prema minusu, banke nisu primjenjivale minus, to je sudski utvrđeno nepoštenim i zbog toga ništetni i austrijsko ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača, što je učinilo? Pripremilo je predložak sudske tužbe za svoje građane i građani su klikom na određeni link, na tom ministarstvu, ne znam, kako se zove ministarstvo u Austriji, koje je predviđeno za zaštitu potrošača, klikom na taj link, građani su mogli preuzeti predložak, na temelju kojeg su onda mogli privatno tužiti banku i dobiti svoj novac i prema mojim informacijama, to je u Austriji riješeno, banke su morale nekoliko stotina milijuna eura vratiti austrijskim građanima tako se država brine da nepošteni trgovac mora vratiti novac koji je nepošteno stekao, ali s druge strane se brine za još nešto, brine se i za svoje gospodarstvo jer kad nepošteni trgovac vrati građanima, potrošačima, a i među vama ima potrošača koji su možda dizali takve kredite, ne znam, vjerojatno ima jer ljudi su mi se javljali koji, evo, kolega Lenart je jedan od tih, evo, gledam ga sada, on je isto jedan od tih potrošača koji je ugovorio takav kredit, dakle, cilj države bi trebao biti da nepošteni trgovac vrati ljudima novac i da onda taj novac koji se vrati ljudima bude vraćen u vrtlog trošenja novca jer ljudi će taj novac potrošiti, neće sav, možda će dio novca trebati da pokrpaju svoje dugove, ali oni koji nisu dužni, potrošit će taj novac. Zamislite da se preko 10 milijardi kuna nađe u sustavu na način da to dođe do hrvatskih građana i da hrvatski građani onda, ajmo reći, 50% tog novca potroše u jednoj godini, a to bi se vjerojatno dogodilo. Pa nije to baš malo, nije to za baciti. BDP bi narastao za 5 milijardi kuna. Proračun bi narastao za milijardu kuna, nije to malo. Dakle, trebali bismo se pobrinuti da građani taj novac dobiju, da Vlada RH pruži besplatnu pravnu pomoć. Na koji način? Najjednostavniji način bi bio kad se sve ovo završi da se pripremi jedno sustavno rješenje za obeštećenje svih građana na način da banke moraju ponuditi građanima preplaćene iznose na temelju jednog obračuna. Taj obračun bi se napravio na temelju metodologije koju utvrdi zakonodavac, međutim, u tome svakako presudnu ulogu bi trebala imati Vlada RH i to u suradnji sa Vrhovnim sudom RH. Kada bi se Kada bi se Vlada RH i Vrhovni sud RH uhvatili u kolo i zajednički pokušali naći rješenje kako da se obeštete svi ti hrvatski građani, ja mislim da bi to rješenje bilo vrlo kvalitetno, vrlo primjenjivo i ne bi ga nitko mogao srušiti niti na Europskom sudu za ljudska prava, niti na sudu EU-a, niti bilo gdje drugdje jer sud EU-a je vrlo jednostavno rekao u nekim svojim presudama, rekao je slijedeće: „Ukoliko se utvrdi da su ugovorne odredbe nepoštene i ništetne, primjenjuju se tri pravila. Prvo pravilo je da je to tako od početka ugovornog odnosa.“ Znači, kad je utvrđeno da su ugovorne odredbe ništetne i nepoštene, one su nepoštene od trenutka kad je utvrđeno da je tako, od početka. Drugo pravilo za koje sud EU-a kaže da se mora primijeniti jest da nastaje subjektivno pravo na restituciju. Što to znači? To znači da svatko tko je obuhvaćen nekakvom presudom ima pravo dobiti restituciju na temelju toga što je netko njemu neosnovano naplatio. I treće pravilo koje je možda i najvažnije, a to je pravilo retroaktivnosti, mora se vratiti sve, nema zastare potraživanja. Ta zastara kod nas je malo neobično propisana, pa bi kao bilo zastare, međutim, sud EU-a kaže, mora se vratiti sve što je stečeno na temelju nepoštenih i zbog toga ništetnih ugovornih odredaba. Ako se primjene ta tri pravila, problema neće biti. A ta tri pravila već je utvrdio na neki način Vrhovni sud RH. Vrhovni sud RH prošle godine u ožujku donio je jednu svoju odluku da kolektivna tužba prekida zastaru potraživanja. Što to znači? 2012.g. u travnju kada je podignuta kolektivna tužba u slučaju Franak, prekinuta je zastara za sva potraživanja iz privatnih sudskih procesa koji će se eventualno dogoditi u budućnosti. I ta zastara je ponovno za svaki privatni sudski proces počela teći danom pravomoćnosti sudske presude. Za preplaćene kamate za 7 banaka koje su osuđene već 2014.g. ta zastara počinje teći tek 14-esti, a rekao bih čak sada i već 14. lipnja 2019. Za razliku tečaja, ta zastara počinje teći tek, zastara nastaje tek 2023.g., a za Sberbank i za tečaj i za kamatu zastara nastaje tek u lipnju 2023.g. Znači, nemamo puno vremena za ovaj dio koji se tiče preplaćenih kamata jer zastara nastaje 14. lipnja 2019.g. Zbog toga apeliram na Vladu RH da razmisli o ovome što sam rekao, ja sam spreman na suradnju i da riješimo taj problem i da obeštetimo 125 000 hrvatskih građana oštećenih nepoštenim ponašanjem hrvatskih banaka. Hvala. Hvala i vama. Sada ispred kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a govorit će gđa. Vesna Pusić. Hvala. dakle, ovo je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u 2017.-toj godini. Govori se o dva, dvije interakcije ili primarnoj i sekundarnoj. Od samog početka uvođenja ovog instituta u RH, a a to je bilo naravno vezano sa našim pristupanjem i institucionalnim opremanjem za pristupanje EU, imamo imamo problema s ovim institutom. Institut je previše kompliciran, ima premalo novaca i često se govorili da trebaš besplatnu pravnu pomoć da bi uopće dokučio na koji način možeš doći do toga da ti bude odobrena besplatna pravna pomoć. I čini se iz ovog Izvješća da se u tom pogledu situacija nije promijenila i zaista bi bilo dobro da se promijeni. Reći ću uvodno da sve kritike koje ću ovdje iznijeti razlike između primarne i sekundarne, treba gledati između ostalog i u kontekstu da se sve skupa radi o milijun kuna. Dakle, o jednoj zanemarivo maloj svoti za takvu vrstu pomoći, onda, da bi taj institut uopće imao nekog realnog smisla. Primarnu pravnu pomoć, osiguravaju različite nevladine organizacije, udruge, klinike pravnih fakulteta, neke dobrotvorne, dobrovoljne organizacije i asocijacije, koje po nekom kriteriju, koji se prijavljuju za sredstva od države, dakle, iz državnog proračuna i koje onda se po nekim kriterijima biraju da mogu i budu ovlaštene za pružanje takve primarne pravne pomoći. U 2017. zahtjeva za tu vrstu pomoći, a tu se radi o informaciji, savjetima, podnescima, javno pravnim tijelima i podnescima međunarodnim organizacijama kao i Europskom sudu. Tih zahtjeva je bilo 21839. Za razliku od primarne pravne pomoći, sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici i ona se ugl. odnosi na interakciju stranka sa sudom u različitim oblicima i varijantama, također, naravno uključuje informiranje i savjete i podneske, ali podnesci se odnose na sudove, pa onda i zastupanje na sudovima i u sudskim procesima. Tih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć je u 2017. g. dakle, novih bilo 8186. Međutim, u 2017. je prenesen i određeni broj zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć koji nisu riješeni u 2016. g. tako da je ukupni broj zahtjeva koji su se obrađivali u 2017. nisu bili samo ovih 8168 nego ih je bilo sa tim prenesenim iz 2016. bilo ih je 12860. E sada, od tih 12860 koliko ih je bilo na dnevnom redu, za 2017. prihvaćeno je od onoga što je riješeno, prihvaćeno je 49% 51% je odbijen ili na različite druge način otklonjen da tako kažem iz ove procedure besplatne sekundarne pravne pomoći. Mislim da taj podatak, je puno više zabrinjavajući nego što se na prvi pogled čini, analizirati zahtjeve koji su odbijeni u ovoj kategoriji sekundarne pravne pomoći, jer tu se radi de facto o poslu o sudovima. Ne radi se samo o informacijama ili nekom općem savjetu, nego se radi faktički o onom što ljudi trebaju platiti, odnosno, mogu ili ne mogu platiti. I zato mislim da ta brojka zahtjeva analizu, ne slučajeva koje su prihvaćeni, nego slučajeva koji su odbijeni, to ovdje nemamo, imamo analizu slučajeva koji su prihvaćeni, koji u velikoj mjeri se odnose, na recimo naknadu sudskih troškova, iako naravno ima puno slučajeva gdje n i do toga nije došlo. Kada pogledate, nevladine organizacije, a prijavljuju ih se puno, a samo neke dobiju sredstva iz državnog proračuna, koje su se kvalificirale za pružanje primarne besplatne pravne pomoći, dakle, onih pomoći na početku i onoga što sam navela da takve udruge i pravne klikne mogu raditi. Tu postoji velika neujednačenost, između sredstava ponovno naglašavam sva sredstva su vrlo mala, ali između sredstava i broja slučajeva, s kojima se pojedina institucija bavi ili bavila u toj 2017. g. pa navesti ću samo neke primjere usporede radi. Recimo, centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć u Vukovar, dobio je 74 tisuće 790 kn i imao je 184 slučaja.

Dakle, više-manje isti novci, čak su ovi dobili malo više novaca sa 184 slučaja, a ovi u Sisku sa 6844 slučaja, dobili istu količinu novca ili udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma iz Sinja dobila je 74 tisuće 150 kn i imala je 132 slučaja. Hrvatski pravni centar iz Zagreba, dobio je 68 tisuća 945 kn i imao je 1164 slučaja. Dakle, 132 naprama 1164, ovi sa 1164 su dobili manje novaca. I onda imamo Sveučilište Osijek, Split i Zagreb, pravne klinike Sveučilište u Osijeku 57 tisuća 98 slučajeva, Sveučilište u Splitu 61 tisuću 350 kuna 518 slučajeva, Sveučilište u Zagrebu 73 tisuće 400 kuna, 1943 slučaja. Možda za to postoji neko objašnjenje ali očito ne ujednačenost u količini novca koje su pojedine institucije dobile i broju slučajeva s kojima su se bavile je bjelodana i zapravo udara u oči i zahtijevala bi određeno objašnjenje što su kriteriji, na koji način, zašto, kako, o čemu se ovdje radi. Također ako pogledate ponovno kažem tih milijun kuna što je daleko premalo, slučajeva iz područja primarne pravne pomoći ima otprilike dvostruko više od onih iz sekundarne. S druge strane sekundarna pravna pomoć financira se sa otprilike duplo više novaca nego primarna pravna pomoć. To je očito zato što se radi o slučajevima u kojima su uključeni odvjetnici i nešto drukčije situacije, međutim očito bi trebalo raditi na toj temi, motivirajući i animirajući odvjetnike, pa i mlade i stare da se uključe jednim dijelom svoje prakse u pružanje besplatne pravne pomoći u zemljama u kojima je to uvrježeno i postoji dugi niz godina, to je zapravo način na koji se ta pravna pomoć efikasno osigurava da se prakticirajući odvjetnici stimuliraju da jedan dio svoje prakse posvete upravo ovoj vrsti slučajeva i da se to na neki način prepoznaje i honorira ako ne u novcu onda u nekim drugim oblicima priznanja koja doprinose ugledu odvjetničke prakse. Sve skupa naravno je mizeran iznos, dakle kada pogledate da za sve to skupa se koristi milijun kuna, da ove organizacije koje se time bave dobivaju po 70-ak neke i 40-ak tisuća kuna s tim naravno ne mogu Bog zna šta napraviti i ne mogu postići neke efekte. Tako da sa tom institucijom kao što sam na početku rekla od početka zapravo imamo problem i kuburimo što bi se reklo, odnosno sa prekompliciranim procedurama i premalo novca smo de facto, praktično gledano ubili ubili institut besplatne pravne pomoći. I zbog toga mislim da možda bi bilo vrijedno još jedanput otvoriti tu raspravu jel to hoćemo ili nećemo. Ako nećemo taj institut, ajmo reći nećemo, nećemo, neće se ni ministarstvo s time gnjaviti ni svi ostali, ako hoćemo i naći će se drugi oblici za to, ne tako dobri i kvalitetni kao što bi moglo biti potpomognuto od strane države ali naći će se. Međutim, moje mišljenje da mi trebamo taj institut, da je to vrlo važan institut i da bi zbog toga trebalo još jedanput otvoriti ovu temu da vidimo i adekvatno financiranje koje neće biti na razini besmisla i s druge strane jednostavniju, lakšu proceduru, približavanje tog instituta ljudima koji stvarno to trebaju, koji su često i prometno i obrazovno, da ne kažem financijski udaljeni od pristupa ovom institutu i zaista trebaju pomoć, često stari ljudi. Dakle ako hoćemo taj institut ja mislim da bi trebali i ovo izvješće to dobro pokazuje de facto, pošteno bih rekla i vjerno pokazuje da bi trebali tu temu još jedanputa otvoriti pogledati na koji način stvarno Hrvatska može organizirati besplatnu pravnu pomoć koja to jeste i koja funkcionira. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika HNS-a gospodin Stjepan Čuraj. Nema ga, gubi pravo. Ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, gospođa Sonja Čikotić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicom. Mi ćemo danas govoriti o besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno o Izvješću o korištenju besplatne pravne pomoći za 2017. godinu. Ono što svakako je dobro naglasiti da MOST nezavisnih lista se zalaže za institut besplatne pravne pomoći jer je nužno da svim građanima RH osiguramo pravo na pravnu pomoć, odnosno da im bude dostupna, pristup pravosudnim tijelima ukoliko su u određenim situacijama, njima to zasigurno nije tako i upravo ovaj institut bi im to trebao osigurati. Pravo na primarnu pravnu pomoć je koristilo preko 21 tisuće osoba dok je pravo na onu sekundarnu pravnu pomoć koristilo preko 8 tisuća građana. Zabrinjavajuća je činjenica da je 10% tih građana koji su podnijeli zahtjev odbijeno. Ja bih voljela ovdje reći neke stvari s kojima sam se susretala na terenu, odnosno u razgovoru sa građanima i sa pružateljima besplatne pravne pomoći. Pred nekoliko dana raspisan je natječaj za 2019. godinu za besplatnu primarnu pravnu pomoć, osigurano je svega milijun i pol kuna što smatram da nisu dovoljna sredstva u ovom momentu, kada imamo izvješće pučke pravobraniteljice da sve veći broj građana RH se nalazi u riziku od siromaštva. Ako se nalazi u riziku od siromaštva, zasigurno iz toga će i proizaći činjenica da i neće moći pristupiti, znači, zaštiti svojih prava. Veliki problem je zapravo postupak oko podnošenja i odobravanja rješenja o pravu na besplatnu pravnu pomoć. Stranke se često odbijaju iz razloga da predmet za koji su podnijeli zahtjev, ne predstavlja egzistencijalno pitanje odnosno da se sada ne nalaze u nekakvim takvim životnim okolnostima koji zahtijevaju odobrenje besplatne pravne pomoći. Naime, usko se primjenjuje sam čl. 13. st. 2. toč. f. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji propisuje da se besplatna pravna pomoć pruža iznimno u ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima, a onda zapravo o tom besplatnom pravu na pravnu pomoć odlučuje pružatelj diskrecijskom ocjenom uz ispunjenje određenih uvjeta. Potrebno je pravovremeno raspisivati natječaj kako bi Udruge i drugi pružatelji besplatne pravne pomoći, mogli se financirati odnosno kako bi mogli osigurati sredstva za svoje neometano djelovanje. Ukoliko želimo Institut besplatne pravne pomoći, tada moramo biti učinkoviti u tome i trebamo osigurati adekvatna dostatna sredstava. Moram primijetiti za 2018.g. po određenom pružatelju besplatne pravne pomoći je bilo predviđeno od 45.000,00 kn do 95.000,00 kn, sada je ovaj iznos smanjen. Kako mi to ćemo ojačati ili možda nije cilj jačanje odnosno osnaživanje tih Institucija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, kada vidimo da su projekti koji se odobravaju odobravaju između 45 i 85.000,00 kn. Znači, ovdje bi apelirala na činjenicu da jedna plaća visokoobrazovane osobe koja je završila Pravni fakultet, recimo, neće sigurno raditi za minimalac, mislim da to ne treba ni očekivati, ovaj koja poruka se šalje tu da ljudi rade, znači, za entuzijazam. Znači, mi ovdje imamo mi ovdje imamo zapravo činjenicu je li to dovoljno, znači, za jedan projekt 45 do 85.000,00 kn, kako bi se financirali, znači, svi oni troškovi hladnog pogona, znači, troškovi režija, troškovi zakupnine, uredski materijal, pristojbe za stranke. Isto tako, 2018.g. imali smo slučaj da iako je natječaj završen u veljači 2018. pristupilo se potpisivanju tih Ugovora tek, ja pred kraj godine ako se ne varam, u listopadu 2018.g. To je stvorilo dosta poteškoća u funkcioniranju pružatelja besplatne pravne pomoći, a isto tako moram primijetiti da nije jednako raspoređena odnosno nedovoljna je ionako planirana mala alokacija financijska, ove godine, znači, isto je planirano malo sredstava u odnosu na primarnu besplatnu pravnu pomoć, svega, po ovom Izvješću je utrošeno milijun i 50.000,00 kn, a za sekundarnu pravnu pomoć gotovo 2 milijuna kuna. Znači, tu je jedan nesrazmjer, ne kažem da je ovdje više, ovdje manje, nego smatram da oba Instituta, ako želimo taj Institut besplatne pravne pomoći, mi bi zapravo trebali i u jednom segmentu i u drugom segmentu, povećati taj iznos. Isto tako, smatram da bi valjalo razmisliti i o decentralizaciji same besplatne pravne pomoći, znači, da se to vidi koje bi jedinice lokalne samouprave na određenom području koje imaju, znači, dovoljno kapaciteta, mogle, a da ne ovisimo o centralnom natječaju Ministarstva pravosuđa, da Ministarstvo pravosuđa o tome vodi brigu, znači, da mi to spustimo na jednu decentraliziranu razinu. Ministarstvo može svakako predvidjeti iznos, al da zapravo onda, ukoliko dođe do određenih potreba, da zapravo njegujemo, osnažujemo pravo hrvatskih građana da imaju pristup pravosudnim tijelima jer oni, znači, svaki građanin RH trebao bi imati zajamčeno pravo da dođe, da zapravo bude zastupan pred pravosudnim tijelima i da mu se to ne uskrati zbog svoje materijalne situacije. Znači, u ovom momentu potrebno je povećanje sredstava milijun i po kuna nije dovoljno, kao što je raspisano ovim natječajem za 2019.g. Isto tako, nije dovoljno da projekti budu od 45.000,00 kn do 85.000,00 kn obzirom na broj pruženih pravnih savjeta. Mi znamo da jedna prosječna plaća visokoobrazovane osobe iznosi oko 85.000,00 kn, a u Izvješću vidimo da Udruge dobivaju i od, znači, 45.000,00 kn, što je jednostavno nedovoljno sredstava. Slijedom istoga, smatram da treba svakako krenuti i u izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i očekujem u tom koraku reakciju Ministarstva i pristupanje istima. Hvala.

Uvaženi ministre Bošnjakoviću, uvažene kolegice i kolege, dragi građani i građanke RH, u uvodnom dijelu sam govorio o nekim stvarima, a sada bih malo detaljizirao što bi bilo dobro napraviti da 125 000 ljudi dobije preko 10 milijardi kuna od hrvatskih banaka koje su ih opelješile. Opelješile su ih pod blagoslovom HNB-a, nečinjenjem institucija, da se građani nisu sami udružili, to bi tako ostalo. Na našu sreću, građani su se udružili i sudskim postupkom su dobili pravorijek da su u pravu. Međutim, da bi svoje pravo ostvarili, oni opet moraju privatno na sudove. Sekundarna pravna pomoć itekako je moguća u ovom slučaju. Radi se o privatnim sudskim postupcima u kojima je pobjeda zagarantirana jer prema Zakonu o parničnom postupku i prema Zakonu o zaštiti potrošača, kolektivna sudska presuda obvezujuća je za sve sudove i na temelju kolektivne sudske presude svatko ima pravo na privatnu naknadu štete. Mi imamo već preko 50 pravomoćnih presuda samo za kamate, za preplaćene kamate, a tek slijedi, slijede privatni procesi za tužbe vezano i za preplaćene kamate i za razliku tečaja. Rekao sam već nakon što Vrhovni sud utvrdi konačno i definitivno jesmo li u potpunosti 100% u pravu postojat će onda potpuno otvorena širom vrata da se u privatnim sudskim procesima dobije taj kompletni novac, međutim da bi se taj novac dobio mora se tužiti hrvatske banke. Postoji veliki broj ljudi, rekao samo nekih 20%, a to je možda 25.000 ljudi koji jednostavno nemaju novca i kojima treba pomoći da dođu do tog svoga novca. Ja čak vidim sad tu da je moguća možda i nekakva suradnja EU u tome, mogući su čak nekakvi Euro projekti u svemu tome jer EU je pokazala da joj je zaštita potrošača jedan od prioriteta. zatražimo neki novac iz Euro fondova upravo za ovakvu situaciju, ako dokažemo a to nije teško dokazati da su banke uistinu pelješile hrvatske građane, dokaz je kolektivna sudska presuda, ako se to zatraži na kvalitetan način ja mislim da EU iz svojih fondova svakako može i rado bi potrošila novac za takve stvari, a posebice ako znamo da je taj novac na kraju vraćen. Jer on se troši samo tijekom sudskog postupka, odvjetnici nešto koštaju, međutim na kraju sudskog postupka sve te troškove snose banke koje su krive. Prema tome, tu gotovo da nema rizika, budući da nema rizika ja mislim da bi RH trebala uložiti maksimalne napore da vrati ljudima njihov novac, da time obogati svoj BDP, na kraju krajeva Vlada RH bi takvim potezom i te kako narasla u očima hrvatskih građana, to je sigurno. Imate otvorena vrata, evo, samo je stvar na vama da ta otvorena vrata iskoristite i da pomognete hrvatskim građanima da dođu do svog novca. Pogledajte iskustva drugih zemalja, nismo mi jedina zemlja koja je imala takve probleme, već sam spomenuo Austriju koja je vratila ljudima kamate, Mađarska je zakonom vratila ljudima preplaćene kamate, sjetimo se Mađarska je donijela 3 zakona, prvim zakonom vraćen je ljudima novac na temelju toga što su banke ugovarale jedan tečaj za davanje kredita, a drugi tečaj CHF-a za naplatu anuiteta i prvim zakonom koji su Mađari donijeli 2014. godine ljudima je vraćena ta razlika tečaja između kupovnog i prodajnog tečaja jer takav način ugovaranja nije dopušten i sud EU je već davno utvrdio da to nije dopušteno. Drugim zakonom su vratili preplaćene kamate ljudima jer i tamo je bio isti problem kao i kod nas, banke su ugovarale kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke. Ja ću ponoviti već ono kako sam to govorio i prije, odluka banke to vam je kao da vi s nekim dogovorite neki pravni posao koji ima određenu cijenu i ta cijena je npr. 100.000 kuna i vi kažete čovjeku vi ćete meni tih 100.000 kuna platiti u 10 rata po 10.000 kuna ali ja imam pravo svaku tu ratu 10.000 kuna mijenjati kako se meni sviđa, nema kriterija, jednostavno ja ću to promijeniti zato jer mi više ne paše 10.000 kuna nego trebam sad 12, 13, 15 koliko god i vi potpišete da pristajete na to međutim po Zakonu o obveznim odnosima takva ugovorna odredba je neodrediva čak i da se ne radi o zaštiti potrošača, ona je neodrediva i za pravne osobe, prema tome i pravne osobe koje su ugovarale takve ugovorne odredbe također imaju pravo na restituciju i prema tome to je čista situacija. E tako su i u Mađarskoj radile banke, tako su banke postupale u Mađarskoj, u RH, u BiH, u Srbiji, u Crnoj Gori, tako banke nisu postupale što se kamatne stope tiče zapadno od RH. Čak ni Republika Slovenija koja je bila s nama u zajedničkoj državi nije dopustila da banke primjenjuju takve kamatne stope u njihovim kreditima. Međutim, na sreću postoje zakoni, postoje sudovi, postoji uistinu dobra sudska praksa u RH i takva praksa banaka proglašena je nepoštenom i time ništetnom. Dakle, da se vratim na Mađare i kod njih je bila ista stvar pa su oni onda zakonom naložili bankama da vrate kompletne preplaćene iznose kamata dužnicima. I trećim zakonom znamo napravili su konverziju CHF u forinte, al taj zakon meni nije toliko zanimljiv zato jer on nije išao po početnom tečaju nego je išao po nekom tečaju koji je bio aktualan 2014. godine pa tu nije izvršena restitucija pa Mađari još uvijek imaju pravo tražiti preplaćeni tečaj. Dakle, oni kao i mi imaju pravo tražiti preplaćeni tečaj, ali ne samo na temelju toga što trebaju dobiti restituciju nego imaju pravo i na smanjenje glavnica. Dakle, kod njih se dogodila situacija da nije po početnom tečaju promijenjen CHF u forinte. I što se dogodilo, banke nisu bile zadovoljne tim zakonima, pa su banke tužile Mađarsku OTP banka konkretno Europskom sudu za ljudska prava. I Europski sud za ljudska prava je nakon vijećanja utvrdio da banke nisu u pravu nego je u pravu Republika Mađarska koja je izvršila restituciju zakonskom prisilom. Dakle, može se kad se hoće, može se kad se ima zakonske temelje, može se kad se ima pravomoćne sudske presude, Mađari čak nisu imali takvu ogromnu stvar kao što imamo mi, a to je kolektivna sudska presuda, dakle točno se zna 8 banaka u razdoblju od 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008. ugovarale su nepoštene i zbog toga ništetne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke. Čak u presudi piše i to da se taj dio presude koji govori o nepoštenoj kamatnoj stopi ne odnosi samo na valutu CHF. Nego se odnosi na sve valute, jer činjenica jest da su banke ugovarale nepoštenu kamatnu stopu i za kunske i za euro kredite i za CHF kredite, sve do zaključno 10. siječnja 2013. g. Od 10. siječnja 2013. morale su ugovarati to na način kako je bilo propisano Zakonom o potrošačkom kreditiranju, a sve do tada su se pravile blesave, jer nije pisalo točno kako moraju to ugovoriti, nego je pisalo samo da ugovorna odredba mora biti odrediva i banke umjesto da ugovore odredivu ugovornu odredbu, one su se pravile blesave, pa su ugovorile ugovornu odredbu koja nije odrediva. A što smo imali od strane Hrvatske narodne banke? Imali smo to da je HNB sve do donošenja tih izmjena i dopuna Zakonu o potrošačku kreditiranju, držala na svojim stranicama obavijest kako je takva administrativna odluka banke, jedno normalno i prihvatljivo bankarsko poslovanje. Ja bi završio time svoje izlaganje, predlažem da Vlada RH iznađe načina, da pomogne siromašnim ljudima prije svega, da na temelju kolektivne sudske presude, mogu dobiti besplatan način vraćanja svog novca, ali u globalno bi se moglo zakonito riješiti za sve ljude, tkao da se uopće ne mora ići na sud, može se donijeti jedno sustavno rješenje, nakon što Vrhovni sud odluči o tome, imamo li pravo nakon konverzije na obeštećenje, nakon što odluče o revizijama banaka, jedno takvo zakonsko rješenje moguće je,

Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Aleksić, u svom izlaganju ste spomenuli statistiku udruge Franak, koliko je osoba pomogla i vjerujem da imate dosta pravnika u svojim redovima i da se niste bavili nadripisarstvom, nego da ste konkretno pomogli ljudima, ali me zanima, da li ste se ikada kandidirali doći u sustav

nismo se kandidirali, evo, moram odmah reći, jednostavno smo bili zauzeti radom, bili smo zauzeti radom i jednostavno se nismo kandidirali, nismo pratili uopće propise koji to omogućuju i takve stvari i nismo se kandidirali. Mi nemamo dovoljno logistike, da bismo radili to, ali imamo puno logistike da pomažemo hrvatskim građanima. Naravno, imamo i pravnika i ekonomista i odvjetnici s nama surađuju, onako da se to ne vidi, ali nažalost, dosada to nismo učinili, ali to ne znači da nećemo učiniti. Evo, baš je ova rasprava, možda situacija, koja je meni prosvijetila malo pamet, što se toga tiče, pa ću ja njima svakako proslijediti mogućnost da se to napravi, pa ćemo vidjeti, ali to je budućnost, trebalo je to prije napraviti, hvala.

Iskoristiti ću priliku u ovoj pojedinačne rasprave, da vam pročitam izvješće pravne kline Pravnog fakulteta u Splitu za 2018. g. jer mislim kada raspravljamo o ovom izvješću, znamo koliko pravne klinike i udruge, koje se bave problematikom, i pružaju konkretno primarnu besplatnu pravnu pomoć, znamo koliko slučajeva obrađuju i da im trebamo ipak dati određeni prostor i poslušati sve njihove prijedloge, tako da ću i ovim putem iskoristiti priliku za to. Naime, pravna klinika Pravnom fakultetu u Splitu, od 2014. g. osnivanje je same pravne klinike još sežu od 2009. .g imala je ukupno 670 korisnika besplatne pravne pomoći. U protekloj godini je imala 103 korisnika besplatne pravne pomoći, koji su postavili preko 150 pravnih pitanja. Pravna klinika Pravnog fakultetu u Splitu, isključivo se financira sredstva kojima Ministarstvo pravosuđa dodjeljuju temeljem natječaja za financiranje, projekata udruge ovlaštene za pružanje primarnih pravne pomoći i pravnih klinika na temelju spomenutog natječaja za 2018. g. odobreno je iznos financiranja od 68 tisuća 616 kn. Ovogodišnje smanjenje odobrenog iznosa sredstava, značajno je utjecalo na tisak promotivnih materijala koji nam se u dosadašnjoj praski pokazao kao najučinkovitiji način promidžbe. Posebice osvrćući se na ljude starije dobi, koji se ne koriste modernom tehnologijom. Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu, obavlja vanjska dežurstva u Zadru, što je dosta učinkovitosti, jer stranke zbog udaljenost, nezgodno im je doći do Splita. U želji za još boljim pružanjem pravne pomoći, došli smo na ideju da se osnuje i vanjsko dežurstvo u Makarskoj upravo iz istih razloga. zbog smanjenja iznosa sredstava taj je cilj teško ostvariv. Naglasili smo da je sljedeći korak u razvitku pravne klinike pronalaženje i opremanje prostora izvan zgrade Pravnog fakulteta, pri čemu očekujemo pomoć od Sveučilišta u Splitu, grada Splita ali i Ministarstva pravosuđa. Naime, zbog nedostatnih prostornih kapaciteta pravnog fakulteta, klinika djeluje u jednom kabinetu koji dijeli s tajništvom za poslijediplomske studije. To je vrlo nezgodno, jer i samim pružateljima pravne pomoći, ima minimalno 4 ili 5 po pojedinoj grupi, te kada tome dodajemo prisustvo mentora ili administratora, mjesta za stranke gotovo da ni nema. Mišljenja smo da je tako što, usudili bi se reći neprofesionalno glede primanje stranke, jer ne ostavlja dozu ozbiljnosti i opuštenosti koja bi se trebala osjetiti. Osim toga, dosadašnje iskustvo pokazalo je kako korisnici nerado dolaze u zgradu fakulteta, zato što može zato što ih može vidjeti veliki broj studenata, što im stvara nelagodu, jer žele zaštiti svoju privatnost. Naposljetku, smanjenje sredstava za rad, onemogućeno je studentima kliničarima da povežu i prošire svoje znanje i iskustva s drugim pravnim klinikama. Tijekom pružanja besplatne pravne pomoći, nailazimo na određen poteškoće koje se javljaju zbog loše informiranosti građana u sustavu besplatne pravne pomoći, nerijetko nam se događa da građani očekuju od nas sastavljenoj podnesaka u njihovo ime i zastupanje, pa ih tada upućujemo na urede državne uprave. Kako bi pokušali ostvariti prava na sekundarnu, pravnu pomoć. Ali nerijetko se korisnici iznenade i budu …/Govornik se ne razumije./… kada shvate da besplatnu pravnu pomoć pružaju studenti pravnog fakulteta a ne primjerice profesori. Korisnici besplatne pravne pomoć najčešće dolaze tražiti pravne savjete iz djelokruga građanskoga, zemljišno knjižnog prava, nasljednog prava, ugovornog prava, radnog te upravnog. Nakon što se korisnicima prezentira i pred pravni savjet i opća pravna informacija pravna klinika prestaje pratiti korisnika besplatne pravne pomoći u daljnjem postupanju jer je predajom pravnog savjeta opće pravne informacije funkcija pravnog savjetovanja prestala. Pravna klinika ne može nametati korisnicima na koji način djelovati, pravna klinika pruža korisnicima jedan, dva ili više načina rješavanja njihovog pravnog problema, eventualno može ukazati na najadekvatniji način ali je na samom korisniku kako će postupiti. Stoga pravna klinika nema podataka o tome kako su korisnici postupali nakon predaje pravnog savjeta ili određene opće pravne informacije ponekad same stranke navrate u prostorije pravne klinike kako bi još jednom zahvalile na savjetu jer uz njihovu pomoć su uspjeli riješiti svoj konkretni pravni problem. Naime, u samoj replici i u izlaganju sam to u par navrata napomenuo i drago mi je da je ministar u svom izlaganju rekao da u ovom trenutku se sustav prati i da sustav treba itekako pratiti posebice po broju riješenih slučajeva, slučajeva, tj. po broju riješenih pružitelja i pružanja same besplatne pravne pomoći. Jer možemo vidjeti evo i kako je rasprava tekla u Hrvatskom saboru da ćemo po tome vidjeti najbolje koliko novaca određenoj udruzi, određenoj pravnoj klinici dati u određenom natječaju, znači ne trebaju imati svi iste kriterije, normalno u različitim županijama i u različitim sveučilištima imamo različiti broj određenih slučajeva besplatne pravne pomoći. Ali definitivno možemo zaključiti ako želimo unaprijediti ovaj sustav koji je za sada dobar moramo povećati sredstva, znači ministarstvo mora naći veća sredstva u svome proračunu da pruži pravnim klinikama da se na neki način ipak i ono osamostali da da u svoje redove prikupe što veći broj i studenata i profesora jer tako će se i približiti i kroz svoje promotivne aktivnosti će pojasniti građanima koji nemaju sve informacije i možda i ne znaju da ovaj vid pravne pomoći mogu dobiti besplatno i mogu ga koristiti a znamo danas koliko pravni savjeti i koliko pravna pomoć zna u konačnici naše građane koštati. u slučaju pravne klinike u Splitu ministar je posvjedočio i zna gdje je pravni fakultet i zna koliko su to mali i oskudni prostori tako da vjerujem da i uz veće prostore koje mislim da i ministarstvo i samo sveučilište ima i koje moje pružiti samoj pravnoj klinici može ostvariti puno, puno bolje rezultate od ovih nekakvih 100 pravnih savjeta u godini dana. A da napomenem još jedanput, samim radom u pravnoj klinici i profesori a posebice studenti više godina stječu itekako bitnu studentsku i pravnu praksu koja im treba ne samo da završe fakultet jer na 5.-oj godini morate imati određeni broj sati studentske prakse ali im pomaže u daljnjem njihovom, ne samo usavršavanju u poslu nego i samom usmjeravanju ali i napraviti će od njih i bolje pravnike koji će poslije i kao odvjetnici uključiti se u sustav i primarne ali i sekundarne pravne pomoći. Moram naglasiti da na Pravnom fakultetu od 2009. godine je osnovana pravna klinika i to od prof. Adrijane Bilić, sada je vode prof. Ratko Brnabić i prof. Hrvoje Kačer i dosta studenta koji su tu uključeni, tako da evo pregledavajući samo web i njihovu web stranicu mislim da je dostupna svima tako da im trebamo i ovim putem zahvaliti na svom volontiranju i besplatnom radu. Hvala. I vama. Prvu repliku je tražila gospođa Ljubica Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega vi ste govorili evo o pravnoj klinici u Splitu, ja pozdravljam naravno taj njihov rad, naravno da bi trebalo puno više sredstava za rad. A kako bi bilo učinkovitije i brže naravno da mislim da bi i pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku možda trebala imati jednu ispostavu u Slavonskom Brodu gdje bi se mogla evo pružati ovakva pravna pomoć jer svjesni smo da je svrha pravne pomoći jednakost svih pred zakonom obično to koriste socijalno ili ekonomsko ugroženiji građani kako bi im osigurali evo pravnu pomoć. Znači jedan od prijedloga bi bio Pravnom fakultetu u Osijeku otvaranje jedne ispostave u Slavonskome Brodu. Hvala lijepa. **Radin, Furio Hvala na ovom komentaru. Kolegice upravo to, znači kao što vidimo u izvještaju same pravne klinike iz Splita koja se već proširila i na Zadar i na Makarsku tako treba biti usmjerenje i ostalih naših sveučilišnih gradova, posebice onih koji imaju pravne fakultete i pravne klinike. Normalno u Slavonskom Brodu nema pravnog fakulteta pa time je i nemoguće osnovati na ovaj način pravnu kliniku ali znamo da i dosta studenata iz Slavonskog Broda studira u Osijeku i mislim da bi posebice studenti viših godina bili voljni vratiti se uz prostore i određena mala sredstva bili bi voljni volontirati i pružati usluge besplatne pravne pomoći i svojim građanima na razini Slavonskog Broda tako da definitivno trebamo to potaknuti evo i potaknuti ministra da što više nadzire taj rad a i s tim nadzorom da što više osigurava sredstva onima koji pružaju nakvalitetnije i najviše usluga besplatne pravne pomoći. Hvala. Sada će repliku dati gospodin Lenart. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bačić, ne znam koja je korist od besplatne pravne pomoći u ovakvom društvu kakvo je naše gdje je sudstvo takvo kakvo je, gdje djeca moćnika uhvaćeni sa hrpama droge ne budu procesuirani, gdje čovjek koji uzgaja biljku da bi se bi pomogao a time i smanjuje troškove zdravstvenom sustavu dobije 2 godine zatvora, u sustavu u kojem bude osuđen, da se našalimo malo pas Medo a oni koji su oteli hrvatskom narodu, pronevjerili velike novce, uzeli, rasprodali imovinu i na tome se okoristili ne budu kažnjeni ili se sudski procesi protiv njih vode 10, 15 možda i 20 godina. Čemu takva pomoć kad mali čovjek nažalost bez obzira na sve bude osuđen, a krupne ribe i dalje lete i plivaju. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala podpredsjedniče, mislim iako nije, nije tema ovoga izvješća mogu se s nekim stvarima koje ste iznijeli složit, sad jel to problem što nemamo u nekim konkretnim slučajevima ustaljenu sudsku praksu, jel to problem što dosta naših pravnika zaziva ono iz anglosaksonskog, a to je uvođenje i presedana gdje bi određena sudska praksa, određene sudske odluke bile iste, ali ne možemo na uštrb toga i na uštrb nekakve nejednakosti i problema koje danas pravosuđe ima, a to moramo priznat da ima i da ima problem s određenim sucima i određenim slučajevima, ali ne možemo sad na taj način ovaj kritizirat besplatnu pravnu pomoć. Lako je i meni i vama doć do savjeta od određenog pravnika ima ih oko nas fala bogu dosta i odvjetnika i bivših sudaca, ali zamislite osobu koja živi malo možda u zabačenijem dijelu vaše županije kako mu je doć do određenog savjeta za neko krucijalno pitanje koje je njemu i te kako bitno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, sada repliku će imati gospodin Stričak. Hvala podpredsjedniče, pa kolega Bačiću vi ste veći dio svoje rasprave posvetili pravnoj klinici iz Splita, njihovom radu i naravno potrebi za dodatnim sredstvima, a i prostorom. Naravno i ja također iz vaših riječi što ste rekli moram se složiti i pohvaliti njihov rad, naši građani često osim savjeta trebaju da im se pomogne znači kod pisanja prigovora, žalbe i to, ali i smatram da će im se najviše pomoći ako uspijemo ubrzati postupke da se na rješavanje njihovog spora ne čeka godinama. A što se tiče pravne klinike iz Splita smatram da može poslužiti kao jedan dobar materijal, podloga, da se i u drugim županijama započne s jednom sličnom praksom. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala podpredsjedniče, kolega Stričak zahvaljujem na pitanju i na komentaru, definitivno obaveza je i nas posebice i Ministarstva pravosuđa da ovaj sustava besplatne pravne pomoći bila ona primarna i bila ona sekundarna uključimo što više aktera. Normalno da je lakše u većim sustavima gdje postoje sveučilišta, gdje postoji pravni fakultet organizirat i udruge, ali i organizirat i pravne klinike. Problem je u manjim sredinama iz koje evo i vi dolazite, koja možda i nema svoj fakultet, koja nema svoju kliniku ali zato moramo raditi na tome da uključimo što više odvjetnika i ostalih pravnika u to, da vide svrhu i volontiranja i pomoći svojim građanima i da se uključe u sustav besplatne pravne pomoći. Hvala. Posljednju repliku ima gospodin Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine podpredsjedniče, gospodine ministre, pa kolega Bačić spominjali ste ovu pravnu kliniku i to je mislim jedan dobar primjer, spominjali ste razne grane prava koje ona pokriva. E sad, obično u fokusu javnosti, u fokusu pa i pravnika na pravnom studiju i odvjetnika jesu parnički postupak i kazneni postupak i oko toga se obično lome koplja, ali jedna grana prava koja je mislim dosta zanemarena je upravno pravo. Vi znate da je većina pravnih akata koji se donose zapravo su upravni akti i da je to nešto s čim se naši građani susreću svaki dan, …/nerazumljivo/… postoje bitno također jer ono regulira odnose između pojedinca i države i onda je pitanje temeljnih prava itd. E sad budući da mislim da je to jedna grana prava koja se i nedovoljno izučava na pravnim fakultetima, nedovoljno literature, a i nedovoljno je i odvjetnika i pravnika koji su za to osposobljeni, osim onih koji možda rade u državnim tijelima, pa evo mislim i nadam se da će se i kroz ovu pravnu kliniku i znanje u tom području, u toj grani prava ojačati. Hvala. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala podpredsjedniče, evo kolega Sokol, hvala isto na pitanju, definitivno se slažem s vama jer upravo ako i pogledamo većinu postupaka i većinu slučajeva koje određene pravne klinike ili pružatelji usluga besplatne pravne pomoći rješavaju to je vezano za upravno pravo. Zato što je to jednostavno rješavanje određenih sporova il određenih pitanja koje imaju naši građani prema javnopravnim tijelima u RH, a znamo koliko je upravno pravo i komplicirano, kolko je malo pravnika se zapravo konkretno samo s time, samo s time i bavi. Tako da definitivno tu trebamo i potaknuti katedre za upravna prava na našim pravnim fakultetima i kolege da se uhvate u koštac s tim, mislim konkretno samo studenti teško da će pokriti ta područja, tu je mislim i na mentorima i na profesorima i na pravnicima posebice onim starijima, iskusnijima da se uključe i da daju par svojih volonterskih sati i da izuče druge da pomognu u što većem broju naših građana. Hvala. Hvala i vama. S nama su učenice i učenici Linigre odnosno privatne srednje škole s pravom javnosti iz Zagreba, pozdravimo ih s pljeskom, hvala što ste s nama. Nije gromoglasni jer nas nema puno, ali međutim ipak je, svi su pljeskali. Imamo sada završnu riječ, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE će govoriti gospodin Goran Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege, dragi građanke i građani RH sažet ću ono što sam nadam se dovoljno dobro elaborirao do sada. Govorim o budućnosti, želim da se u budućnosti napravi jedna, jedan značajan iskorak koji do sada nismo napravili, da uistinu pomognemo ljudima koji u velikom broju imaju pravo na obeštećenje a nemaju novca da do tog obeštećenja dođu. 2018. godine u lipnju je donesena pravomoćna presuda u slučaju Franak, na temelju te presude 125.000 ljudi dobilo je pravo da privatnim sudskim postupcima dobije naknadu štete, a naknada štete sastoji se u tome da svatko tko je ugovarao CHF kredit ima pravo dobiti preplaćenu kamatu, dakle, razliku između kamate koja je trebala biti naplaćena po početnom otplatnom planu i kamate koja je uistinu naplaćena u većem iznosu. Tu razliku ima pravo dobiti svaki oštećeni dužnik i na svaku tu razliku još ima pravo dobiti i zateznu kamatu jer je banka nepošteni sudionik pravnoga posla. Drugo, što imaju pravo je dobiti kompletnu razliku tečaja. Priznaje se, dakle, samo početni otplatni plan i to u kunama, a ono što je plaćeno po povećanom tečaju, ne vrijedi. Razlika između onoga što je povećano i onoga što je bilo na početku, pripada svakom pojedinom dužniku i na svaku tu razliku još ide i zatezna kamata. To su ogromni novci, to je ukupno preko 10 milijardi kuna, a ovih siromašnih, vjerujem da ima, reći ću baš siromašnih jer ljudi nemaju novca za sudske postupke, ima vjerojatno oko 2 milijarde kuna koje treba vratiti njima. vratiti njima. RH svakako može putem svojih Ureda omogućiti, županijskih Ureda omogućiti besplatnu pravnu pomoć, a vjerujem da je moguća i prijava da se to putem EU, određenih fondova, financira i sve što je bitno u tome i što je najvažnije jest da je taj novac siguran, to je novac koji se ne može izgubiti, to je novac koji će se privremeno plaćati za sudski postupak, za odvjetnike, za pristojbe, za ovo, za ono, za vještačenja, ali sav taj novac na kraju plaćaju banke, taj novac je novac koji ne može propasti. S jedne strane će se sav uloženi novac vratiti državi, a s druge strane će građani dobiti obeštećenje i treće kao rezultat je povećani BDP, to sam već rekao jer ako se preko 10 milijardi kuna slije u džepove hrvatskih građana, sigurno će 5 milijardi kuna od toga završiti u BDP-u potrošnju. Dakle, to je jedna vin vin situacija u kojoj je jedini gubitnik onaj koji treba biti gubitnik, a to je banka lopov. Banke su u ovoj situaciji lopovi, klasični lopovi koji nisu smjeli tako poslovati kako su poslovali i zbog toga RH ima dužnost to riješiti na najbolji mogući način za sve. Postoji i onaj najjednostavniji način, a to je da se Zakonom to riješi sustavno, da Vlada RH uz pomoć Vrhovnog suda utvrdi metodologiju na temelju koje bi banke morale izračunati preplaćene iznose i ponuditi oštećenim dužnicima nagodbe. To je najjednostavniji način, on je moguć, on nije zabranjen, sud EU-a je rekao već svoje, rekao sam, na temelju nepoštenih ugovornih odredaba kad se one utvrde, svaki pojedinačni dužnik ima pravo dobiti kompletnu restituciju. To je utvrdio sud EU-a. S druge strane, Europski sud za ljudska prava utvrdio je da država, ukoliko intervenira u nepoštene ugovorne odredbe, na to ima pravo, primjer je Mađarska. U ovom trenutku se vodi arbitraža protiv RH, al ja vjerujem da će ta arbitraža pasti. Stoga apeliram i na ministra Bošnjakovića i na Vladu RH da pomognu hrvatskih građanima koji su oštećeni da dođu do svoga novca i time će svakako podići rejting Vlade RH koji u ovom trenutku baš i nije Bog zna kakav. Hvala. Hvala lijepa. Sada će i u ime predlagatelja imati završnu riječ g. ministar pravosuđa g. Dražen Bošnjaković. g. potpredsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici, prvo želim zahvalit svima koji su uzeli učešće u ovoj raspravi i vrlo pozorno sam slušao g. Aleksića koji je zapravo nastupao i u ime kluba i završno i kao pojedinačno, ja moram reć vezano za vašu raspravu, ona je više bila koncentrirana na konkretne predmete, nego na sami Institut besplatne pravne pomoći, njega se dotaklo zapravo više posredno. Što se ovoga tiče, i sami ste rekli, postoje određene odluke sudova, određeni predmeti su još uvijek pred našim sudovima i stoga ja zapravo ne mogu ulaziti u raspravu kako bi bilo i šta bi bilo i kako će bit, to ćemo vidjeti kakve će odluke bit. Što se tiče Instituta besplatne pravne pomoći, on je u našem sustavu vrlo značajan i što se toga tiče, ja sam razumio iz cijele ove rasprave da je malo novaca koji su ovdje na raspolaganju, oko 3 milijuna kuna se mi vrtimo nekoliko godina, u 2019. će to biti nekakvih 4 milijuna kuna, ali ono što svakako želimo, želimo napraviti napretke da besplatna pravna pomoć, iako je to retorički besplatna pravna pomoć, ono što ide iz proračuna, dakle, plaćaju porezni obveznici, da pojednostavimo sustav i da ta pomoć dođe do onih kojima je ona prijeko potrebna kako bi mogli zapravo zaštitit svoja prava i interese. Evo, postoji jedno Povjerenstvo u okviru Ministarstva pravosuđa koje je formirano i koji prati stanje i način kako se ta procedura odvija, do koga je ona došla i tu ćemo zaista posvetit veliku pozornost, pogotovo vezano za rad samih Udruga jer tu su informacije da su neke jako dobro ekipirane, neke možda malo lošije. Ovaj iznos vezano za dodjeljivanje sredstava Udrugama koje limitirano na 85.000,00 kn, on je prvenstveno radi toga da bude zapravo što više Udruga obuhvaćeno i da se na što većem području takva može pomoć pružiti. Bilo je riječi ovdje vezano za za same grane prave gdje se to pruža. Ovim Izvješćem nije obuhvaćen jedan veliki dio, a to je ono što se odnosi na zastupanje u kaznenim postupcima, one obrane po službenoj dužnosti, to je također nešto što država financira, toga ovdje nema. Također nema ni onoga što Hrvatska odvjetnička komora određuje također u okviru svog sustava zastupanja pro bono gdje za to ima uvjeta, a bilo je također riječi i vezano za upravno pravo. Bili smo ovdje sa Zakonom o vježbenicima i polaganju pravosudnog ispita i vidite da težište stavljamo baš na upravno pravo jer to jest jedan veliki segment prava gdje ljudi se susreću zapravo sa tim od dana kada se rode, pa i dana kada umru, upisuju se u ove knjige. Tako da, analizirat ćemo sustav i i u svakom slučaju oni koji trebaju dobiti ovu pravnu pomoć, trebaju podnositi zahtjeve nadležnim županijskim uredima, ako tamo dođe do određenih povreda, žalbu u odnosu na te odluke rješava Ministarstvo pravosuđa, pa može se čak onda ići još i na Upravni sud, što sve treba biti u kraćim rokovima naravno jer dok sva ta procedura završi, neko pravo zapravo ostane neispunjeno. Evo, hvala još jednom na raspravi. Hvala i vama. Gospodin Aleksić je tražio repliku. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem. Poštovani ministre Bošnjakoviću, ja znam da još nije riješeno, ali to će vrlo izvjesno biti riješeno za mjesec-dva dana, maksimalno. Ja ovom prilikom ponovno apeliram na Vrhovni sud RH da što prije riješi ta pravna pitanja koja još nisu riješena jer zastara za preplaćene kamate nastupan 14. lipnja 2019., prema tome, to se mora riješiti što prije da bi ljudi imali pravnu sigurnost. Međutim, ukoliko se to završi onako kako ja očekujem, a ja očekujem da će Vrhovni sud dati nama za pravo da nakon konverzije imamo pravo na restituciju jer konverzijom restituciju nismo dobili i vjerujem da će odbaciti revizije banaka jer sve je rečeno u tom postupku, nema tu novih detalja. Ukoliko se to utvrdi, smatrate li da bi Vlada RH trebala krenuti prema sustavnom rješenju obeštećenja građana

što je izvjesno, to znate vi, ne znam na temelju čega, ja ću ostati u okviru Ustava i okviru zakona i suzdržat ću se od rasprave kada su predmeti otvoreni na sudu, a ovi još uvijek jesu. Kada oni dođu, kada bude pravorijek, tada ćemo razgovarati na drugačiji način. Također repliku tražio g. Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče, uvaženi ministre. U okviru najave spajanja Ureda državne uprave sa županijama, pitanje je da li će odjeli koji se bave besplatnom pravnom pomoći ostati u okviru državne upravi ili idu ka županiji, odnosno da li se ispostave po manjim mjestima gasit ili ne? Naš prijedlog iz HSS-a da se ne gase, da budu što bliže sugrađanima, da im smanjimo troškove u njihovim parničnim postupcima i već drugim obiteljskim problemima koje imaju. I drugo, želio bih ukazati na probleme kojima rade ljudi koji rade na besplatnoj pravnoj pomoći zbog kancelarija koje su neuvjetne, gdje se obično iznose obiteljski problemi i traume i ne može se osigurati anonimnost, na male plaće tih djelatnika i na često verbalne napade, pa čak negdje i fizičke prijetnje prema tim službenicima ukoliko ne dođe do željene besplatne pravne pomoći u smislu oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi i sl. Mislim da bi na tome morali poraditi da i te osobe zaštitimo kao službene osobe. Hvala lijepo. **Radin, Furio lijepo. Ovo pitanje koje ste otvorili, spajanje znači Ureda državne uprave i stavljanje njih u ingerenciju županija, jest jedan projekt na kojem se radi, prikupljaju se podaci, analizira se, ali zapravo došlo se najviše do te ideje zato što i sada kada su neki poslovi klasične državne uprave, kao što su izdavanje građevinskih dozvola su prenijeti zapravo u ovlasti jedinica lokalne samouprave, pokazalo se to kao dobrim. Tako da, zapravo želi se na ovaj način i nadalje napraviti državnu upravu efikasnijom nego što to je i jedan od koraka jeste da oni dođu pod ingerenciju znači županija. U kojem će obimu biti, ja pretpostavljam da će se vrlo brzo znati jer se rade analize, na kraju krajeva bit će zakoni u dva čitanja, pa će sve ovo što vi zapravo govorite još će biti itekako predmet rasprave. temeljna ideja da sustav funkcionira bolje, efikasnije, a ovdje se u segmentu građevinskom pokazalo to bitno bolje kada je u ingerenciji lokalne samouprave.